pravosuđa došla pred nas narodne poslanike sa novim predlogom za nosioce najviših pravosudnih funkcija i moram da vas podsetim, a pre svega građane Srbije da je za SRS, koja postoji već 30 godina u obnovljenom višestranačju, pravosuđe kao nezavisna grana vlasti, jedan od temelja društva. Kada poredimo sve ono što se dešavalo unazad, pre svega, od 2000. godine, od dolaska DOS-a na vlast i razna istraživanja koliko građani veruju pravosuđu, mi možemo slobodno da kažemo, evo danas 2020. godine, da su tu veoma mala odstupanja i da je poverenje i građana, a i pravnih subjekata u našoj zemlji u pravosuđe veoma malo.Zašto je to tako, treba da se zapitate vi i nosioci državne vlasti koji zajedno sa vama utiču na to koji će biti ljudi izabrani na te odgovorne funkcije. Niko od građana Srbije, ko vodi parnični spor koji traje decenijama, pa nasleđuje, sin od oca ili čak i drugi potomci, ne može da kaže da je pravosuđe efikasno. Zašto je to tako, mi smo srpski radikali dali odgovor pre mnogo godina.Kada se ušlo u tzv. reformu, dok su ovi žuti bili na vlasti, kada su ukinuti mnogi sudovi, osnovne nadležnosti u gradovima po Srbiji, mi smo rekli da će doći pod znacima navoda zabušenja i da će te parnice trajati još više, da će profitirati pojedini advokati koji su u sprezi sa određenom grupom sudija, a rad tužilaštva se pokazivao na ispitima pojedinih slučajeva koji su i poznati dobro javnosti kao veoma neefikasan.Šta da očekujemo mi političari koji smo mogli da čujemo od Nate Mesarović posle izricanja onih drakonskih kazni Miloradu Ulemeku Legiji, Zvezdanu Jovanoviću, da je dobila presudu i kroz sve naše pokušaje da čitavu, pre svega, pravničku javnost i građane Srbije, ubedimo u to da je potrebno da se obnovi ovi sudski postupci, jer su doneti i takve kazne i njihov boravak u najvišem i neljudskim uslovima, stepenu izolacije u tom kazamatu u Zabeli, i dalje stoje bez odgovora što se tiče pravosudnih organa. Da ne govorimo o veoma krupnim stvarima koje se tiču države i nacije uopšte.Građani znaju da SRS pomno prati suđenje pred tzv. Specijalnim sudom grupi od osmorice policajaca pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske koji se optužuju za navodna ubistva muslimana 1995. godine. Mi smo pokazali i dokazali da u Srebrenici nije bilo genocida i svako ko bi to izgovorio i svako ko pripada pravosudnom, bilo kom organu vlasti koji tako razmišlja, zaista predstavlja ne samo neprijatelje ove zemlje, nego ne misli dobro budućim generacijama. Onda smo s pravom postavili pitanje – zašto se kroz takav način montiranog procesa gde od te tzv. optužnice pokazalo se vremenom nije ostao kamen na kamenu, mešaju na takav način u nešto što je fabrikovano i što je izmišljeno i što se ne samo po našem dubokom uverenju, već se pokazalo kroz čitav taj proces, nije ni dogodilo.Da ne govorim o drugim običnim ljudima koji nisu imali više ni novca, ni snage, ni članovi njihovih porodica, da dokazuju da su da su nepravedno izgubili svoju imovinu, da su nepravedno stradali i pod prošlim žutim režimom samo zato što nisu hteli da se povinuju dosovcima koji su sve rasprodali i koji su radnike, na desetine hiljada radnika koji i dan danas, mnogi od njih vuku te radne sporove, ostavili bez hleba na ulici.Da li je normalno, evo kolega Jojić kao istaknuti pravnik, kao čovek koji je i doneo Zakon o izvršnom postupku, u ime te Vlade i SRS 2000. godine, kao savezni ministar je svedok toga, da radni spor pred nadležnim sudovima traje mnogo duže od predviđenih šest meseci. Kome da se žalite? Sudovima ili predsednicima sudova, kao što je sud u Kragujevcu. Zapanjujuće da ste ponovo za predsednika Osnovnog suda u Kragujevcu izabrali odnosno reizabrali istu osobu.Neverovatno je da se na sve te pritužbe i na predstavke koje podnose ljudi, vi oglušujete i da običan građanin ne može da se zaštiti u državi u kojoj je takva, očigledna sprega, opet kažem pojedinih advokata, a pre svega sudija iz jednog suda i onda viših sudova.Da li vam je normalno, evo da se obratim i gospodinu Jovičiću pošto je on i dugo godina u tom poslu, i prati kako idu procesi od Osnovnog prema Apelacionom sudu, da se u jednom postupku, navešću vam ovo samo kao ilustraciju, stalno dobijamo kao poslanici mnogo primera. Prva presuda doneta od strane Višeg suda 2016. godine, uloži se žalba koju je Apelacioni sud uvažio i presudu ukinuo. Dolazi do obnovljenog postupka, Viši sud je ponovo saslušao stranke, zaključio raspravu i doneo presudu, inače radi se o predmetu GŽ 3639/16, i na tu presudu se ponovo ulaže žalba, ali predmet po žalbi koju je ovo lice dostavilo Apelacionom sudu na odlučivanje

Za šest radnih dana promptno je reagovao Apelacioni sud, jer je sada korist da se čitav proces preokrene i da se ošteti ovde očigledno stranka koja je mukotrpno vodila spor. Inače, veoma je ugledna firma koja se bavi građevinom i ljudi koji apsolutno nemaju nikakve niti veze sa pojedinim organima pravosuđa, samo su hteli da se brane i da dokažu svoju nevinost.Da ne govorim o tome da smo još 17. septembra prošle godine podneli preko 100 hiljada potpisa građana, podrška građana Srbiji uz zakon koji smo predložili Narodnoj skupštini da se nađe na zasedanju, na ovom Zakonu

koja hara Srbijom i dalje, vi ste pokušali kroz naravno neko simbolično umanjenje njihovih troškova da ih zaštite, e u takvoj državi, gde ne želite da uvažite apel 100 hiljada građana koji su nam dali podršku

Javljam se po članu 27. gospodine Arsiću, vidim da je tu zamenik sekretara.Dakle, ja sam pre početka nastavka sednice reagovala, jer sam primetila u e-parlamentu koji pratim ovde na svom lap topu da je došlo do prekrajanja ionako male minutaže poslaničke grupe SRS. To vreme je vraćeno za jedan deo oduzetog vremena koje je imao prvenstveno kolega Jojić, kao predstavnik po ovoj tački dnevnog reda.Ne razumem potrebu da malopre, iako vam ja kažem da ću završiti svoju misao time što tražimo i insistiramo, ali je očigledno da to više ne može i neće biti slučaj u ovom sazivu, da poštujete, evo i vi ste potpredsednik Skupštine, preko 100 hiljada građana koji su nam dali podršku za …(Isključen Koleginice Jovanović, to možda možete kod nekog mlađeg kolege, kod mene ne.Odmah i da raščistimo, tri minuta i nešto vam je bilo Da, dobro.)Vi ste izjavili na to da je došlo do greške u sistemu i dobili ste sedam minuta i 11 sekundi koliko je i pripadalo. Na tih sedam minuta i 11 sekundi, ja sam vas pustio da uđete u deveti minut i vi ste tražili još da vodite diskusiju. Ja sam i to tolerisao.(Nataša nije bila jedna rečenica, svi koji su pratili zasedanje Skupštine vide da je to bilo malo više od jedne rečenice i da je to bio još jedan minut prekoračenja.Ja zaista tu ne mogu da vam pomognem.(Nataša Pa, možda pomažem i njima, ali pomažem i građanima koji imaju svoja potraživanja i koja do sad nisu mogli da naplate.(Nataša

Hvala, gospodine potpredsedniče.Da pojasnim, da ne bi bilo da sam govorio napamet, iznosio neke činjenice koje ne stoje. Kada sam pomenuo zamenika javnog tužioca u Pančevu, molio bi gospodu iz Državnog veća tužilaca da obrati pažnju, radi se o zameniku Osnovnog javnog tužioca, Medaković Goran. Protiv njega je u 2019. godini podneta krivična prijava i disciplinska prijava zbog kršenja zakona od strane tužioca, odnosno sudije i da Državno veće tužilaca treba da postupi u smislu odredaba člana 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. i 111. Zakona o javnom tužilaštvu.Protiv

opet disciplinsku prijavu i krivičnu prijavu koje posedujem, evo ih ovde, zbog kršenja zakona od strane zamenika javnog tužioca.Ko njega štiti, to ne znamo. Ali, zabeležite ovo i proverite, taj zamenik javnog tužioca bio je podigao optužni akt protiv jednog lica koje je ubilo devojku u saobraćajnoj nezgodi u sred centra, sa vožnjom od 100km. Prvi akt optužbe je bio da mu se izrekne kazna dve godine zatvora, da bi se posle šest meseci taj isti zamenik javnog tužioca dogovorio sa advokatom da se podnese zahtev da radi zaključenja sporazuma o krivici, ali je taj tužilac izmenio svoju optužnicu, a ništa se nije promenilo u dokazima. Predložio je da se donese presuda i izrekne mu se godinu dana kućnog pritvora kod mame na dušeku.Takve tužioce imate.

narodni poslanici, na osnovu svega što smo u ovoj raspravi čuli, kao i na osnovu mišljenja građana koji se nama poslanicima obraćaju, opšti utisak je da i dalje postoji nezadovoljstvo građana Srbije pravosudnim sistemom.Iako građani dobro znaju da mi poslanici ne možemo rešavati probleme te vrste, žele nekome da kažu, da se čuje njihov glas i imaju potpuno pravo da od od nas očekuju i zahtevaju da apelujemo na pravosudne organe, jer bez obzira na njihovu nezavisnost, oni su dužni da budu efikasni, nepristrasni i da obezbede građanima ostvarivanje prava onako kako je to zakonima previđeno.Ministarstvo pravde čini sve što je u domenu i mogućnosti tog ministarstva, od donošenja zakona, preko ispunjavanja obaveza preuzetih međunarodnim sporazumima, do povećanja efikasnosti rada sudova kroz sprovođenje strategije za razvoj pravosuđa, kako poboljšanjem uslova rada, tako i ulaganjem u infrastrukturne projekte radi poboljšanja radnog prostora.Međutim, kada govorimo o kandidatima za predsednike sudova koje predlaže Visoki savet sudstva, ispostavi se da su neki kandidati povezani, kako smo čuli, sa određenim kriminalnim grupama. Mi nismo dobili nikakvo objašnjenje kako je do ovoga došlo i bez neke namere da diram u odluke Visokog saveta sudstva, neke su stvari prosto nedopustive. Posle će neko reći da se političari mešaju u odluke nezavisnih organa, ali na ovo se zapravo ne može ćutati. Mi ovakve kandidate definitivno ne prihvatamo.Sa druge strane, određene sudije sebi daju potpuno pravo da komentarišu dnevnopolitičke teme, da se bave politikom, kao pomenuti sudija Majić. Mislim da ne bi trebalo da kažemo da je prihvatljivo da sudija Apelacionog suda odlazi u političke emisije i komentariše sudske predmete, otvoreno se uključuje u političke teme, da pritom ni u jednom trenutku ne prikriva svoju stranačku pripadnost. Da se razumemo, sudije moraju biti apolitične i to piše i stoji u Ustavu Republike Srbije. Ne mogu sudije biti iznad pravnih akata, tj. iznad zakona.Da ne zapostavimo sve one koji svoj posao obavljaju časno i pošteno, jer takvih ima u većem broju, da ne bude da su svi u istom košu, jer zapravo nisu, a upravo takvi, časni i pošteni, bili su oterani na ulicu u katastrofalnoj reformi

a da Visoki savet sudstva sudije povezane sa kriminalom predlaže za predsednike sudova, u ovom slučaju u najmanju ruku je skandalozno. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.Izvolite. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.Uvaženi predstavnici sudstva, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije,

Pravdu i pravo građani Republike Srbije ostvaruju pred nadležnim sudovima. Sudovi su dužni, a u sudovima rade sudije, i kao kolektiv i kao pojedinci da budu nezavisni od svakog pritiska, ali nikako ne smeju da budu nezavisni od Ustava, nezavisni od zakona, nezavisni od građana, jer oni svoje presude donose u ime naroda.Naravno naroda.Naravno da od 2012. godine, kada je SNS došla na vlast, sve činimo da jedan potpuno razoren sistem, a takav sistem je bio sistem pravosuđa, obnovimo i postavimo na noge, korak po korak, ali od 2012. godine to u kontinuitetu činimo. Odmah po preuzimanju vlasti 2013. godine, još dok je ministar pravde bio Nikola Selaković, doneta je strategija reforme pravosuđa, kao i strategija za sprečavanje korupcije, jer SNS prema korupciji i kriminalu ima nultu toleranciju, a to znači da nadležni državni organi i tužilaštvo i sudije moraju da rade u skladu sa zakonima koji propisuju krivično gonjenje i krivično kažnjavanje svih onih koji su umešani u kriminal i korupciju.Moram je od 1. marta 2018. godine, kada je zakon stupio na snagu, pa za jednu godinu, do kraja 2019. godine, doneto 500 osuđujućih presuda u oblasti kriminala i korupcije, među njima nalaze se i neki visoki funkcioneri i time,

posebno jednaki pred zakonom.Do 2012. godine žuto tajkunsko preduzeće, oličeno u liku Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, uništilo je pravosudni sistem. Bez obzira na glasove koje su dobijali iz Evropske unije i od Venecijanske komisije, oni su ostali uporni u urušavanju pravosuđa. Postavlja se pitanje zašto. Odgovor je vrlo jednostavan. Da nije bilo urušavanja pravosuđa do temelja, kao što su i sve druge delove društvenog sistema uništili, ne bi sigurno bilo ni toliko pljački, ni toliko ličnog bogaćenja, ne bi bilotoliko tajkuna, ne bi bilo tajkuna koji su u vreme vršenja vlasti upravo postali tajkuni, a takav je Dragan Đilas, jer se za vreme vršenja vlasti obogatio za 619 miliona evra.Žuta tajkunska vlast, sem što je urušavala pravosuđe otpuštanjem 1.100 sudija i tužilaca, naravno, protivustavno i na štetu građana Republike Srbije, jer iz budžeta Republike Srbije, naravno, tim sudijama i tužiocima kada su vraćeni na posao ponovo na teret građana moralo je biti isplaćeno više više desetina miliona evra, oni su uništili i sudove, kao državne institucije u kojima sudije rade. Naime, od 138 opštinskih sudova, oni su sveli na 34 osnovna suda. Time je dostupnost pravde svakom građaninu Republike Srbije bila jako daleka. Neki su, posebno iz brdsko-planinskog područja, morali da putuju i po sto i više kilometara u oba pravca do obližnjeg a naravno učinili su i veliki trošak jer su ogromni troškovi bili za sudije koje su putovale iz mesta u mesto.Naravno, ono što želim da kažem to je da sudije i tužioci koji se sada predlažu smatramo da će svojim znanjem, da će svojim umećem, da će svojom dostojnošću i čašću povratiti ugled pravosuđa, kao sudije pojedinci, ali i kao svi zajedno i da će sud učiniti bržim i efikasnim, što jeste u interesu građana i za šta se SNS bori. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite. **Ljiljana Malušić** Hvala, predsedavajući.Uvažena gospodo iz pravosuđa, danas raspravljamo o izboru predsednika sudova i zamenika javnih tužilaca.Vi ste nezavisan državni organ, sve sudije bi trebalo da budu zaista to što jesu, međutim, uvek postoji neki kukolj, između ostalog, to je bio čuveni sudija Majić, čuveni po lošem radu, po nečovečnosti, po tome šta je napravio 2013. godine. O njemu idemo redom.Pre svega, setimo se samo čistke 2008. godine kada je 1.100 sudija i tužilaca izletelo, ničim izazvani ljudi su dobili otkaze. Pitam se ja zašto, možda ne bi bilo loše da se to preispita, ko i zašto je njih otpustio. Zatim, borba protiv kriminala i korupcije jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije, a naročito naše stranke, SNS.Idemo sad SNS.Idemo sad malo o tom čoveku, nečoveku, Miodragu Majiću, izvor mi je Embargo. Da li je sudija Miodrag Majić oslobađajućom presudom Gnjilanskoj šipatarskoj grupi silovatelja i ubica, svi znamo, položio saradnički kolokvijum koji je bio neophodna mera dokazivanja da bi mogao da stane rame uz rame svima onima koji bi od Srbije da naprave modernu koloniju. Doktorska disertacija sudije Majića, spram ove neodbranjive sudske presude, bila je mačiji kašalj. Ovim činom je svoju togu na kolenima predao u krilo mentora koji je neretko uveseljavao sa gitarom u ruci.

suprotna tumačenja zakona, pod hitno traže da jedan od ove dvojice sudija odmah napusti svoju profesiju. Ruku na srce, ogromna većina se odmah mogla zakleti da je oslobađanje prvostepeno osuđenih 11 šiptarskih zlikovaca presedan i veliki blam, velika sramota za Republiku Srbiju i za vašu profesiju. Ova sudska odluka, u kojoj je direktni učesnik sudija Majić ozloglašeni, kao nijedna do tada izazvala je te 2013. godine vrlo velika negodovanja u javnosti, kako stručne, tako i nestručne, čime je gnev i razočaranje običnih ljudi u srpsko pravosuđe dostiglo vrhunac.Da li je baš to želelo sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu, da svojim nakaradnim presudama dotuče i onako slabi imidž koje pravosuđe uživa u srpskom društvu i to po želji onih koji bi sve da kroje po meri samo isključivo iz svojih interesa.Vratimo interesa.Vratimo se na početak ove morbidne priče o nepoštenju pojedinih sudija. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 19. septembra 2019. godine 11 pripadnika Gnjilanske grupe OVK-a zbog zločina nad Srbima 1999. godine u Gnjilanu, a šestoricu optuženih je oslobodilo optužbi.

Stravična mučenja činjena su u podrumu Gnjilanskog internata, kao i u jednom soliteru.Apelacioni sud u Beogradu objavio je na sajtu obrazloženje presude kojom je pravosnažno oslobodilo pripadnike Gnjilanske grupe OVK-a optužbi za zločine nad Srbima i nealbancima na području opštine Gnjilane od juna do kraja decembra 1999. godine.Apelacioni sud je u ovom slučaju održao glavni pretres u septembru 2013. godine i sam izveo ključne dokaze, nakon što je u maju na javnoj sednici razmatrao žalbe optuženih i tužilaštva za ratne zločine na presudu kojom je 11 pripadnika te grupe bilo osuđeno na ukupno 116 godina zatvora, a šestorica oslobođeno optužbi. Optuženi su oslobođeni optužbi i pred Odeljenjem za ratne zločine i pred Apelacionim sudom za optužbe da su početkom juna 1999. godine na teritoriji Gnjilana i njegove okoline naređivali

časnih, dobro radite svoj posao, ali zarad ovih 5% vam kvare imidž. To prosto izbacite odatle.Jedan svedok saradnik kaže – sekli smo ženama grudi i pekli. Ovo je samo deo iskaza svedoka saradnika u ovom procesu do kojeg je „Kurir“ došao. Ovaj svedok je učestovao u zločinima, a svedočio je nekoliko puta i svaki put je davao identičan iskaz. Imali smo internat u koji smo dovodili žrtve i proceduru mučenja. Zamislite, proceduru mučenja. Procedura je podrazumevala da žrtvu prvo dovedemo, skinemo, a onda joj postavljamo pitanja. Šta god da kaže uvek bismo je prebijali četvrtastom gvozdenom štanglom. Važilo je pravilo da im uzmemo dušu polako, pa da ih raskomadamo i spalimo da ih niko ne nađe. Moj posao je nekada bio, kaže taj svedok saradnik, da bacam tela. Vezivali smo žrtve visoko za ruke da vise i samo ih bacali na pod kad dođu na red. Ženama smo sekli dojke iz zabave smo ih pekli. Prostorija je jako smrdela, jer se tu obavljao posao, a bila je velika kanalizacije gde smo bacali otpatke, to nas Srbe i ostale. Bilo je toliko krvi da smo i sami morali da se skinemo goli da ih mučimo i čistimo posle. Svima bismo odsecali glave, rasporili stomake, komadali ih pa u džakovima iznosili. Ljudi su vrištali dok mučimo nekoga. Ispred njih smo bacali glave njihovih rođaka, bože sačuvaj, silovali smo kad god smo mogli. Omiljen način mučenja nam je bio da nekog opaljačimo. Pazite to, naprave mu rupu u čelu i onda tu ubace upaljač. Bilo, ne povratilo se.Ovo sam pročitala da vidimo ko je taj sudija Majić koji je ove ljude oslobodio, ljudi moji. Bilo, ne povratilo se. Ja verujem u vašu profesiju i nadam se da ćete ovakve ljude, neljude pod hitno izbaciti iz svojih redova. Zahvaljujem. ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodo predstavnici Visokoga saveta sudstava i tužilaštva, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pred nama su predlozi odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, jedan deo tužilaca. Visoki savet sudstva utvrdio je za sve kandidate kako vidimo iz biografija stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata. Isto tako, obavio je razgovor sa kandidatima i skoro svi kandidati su dobili za ostvarene rezultate u radu ocene „naročito se ističe“ što je vrlo pohvalno na kraju, jer govori o samim kandidatima.Nadalje, svi kandidati koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, polagali su ispit za osnovne sudove i ostvarili ocenu To je dobro. To nam govori da će ove mlade sudija zaista biti garancija za boljitak našeg sudstva.Poštovani narodni poslanici, moram da kažem danas da naše sudstvo za vreme bivše vlasti, stranke bivšeg režima,

Janku Veselinoviću zvanom stanokradica. To je onaj koji je ukrao stan Milici Badži u Obrovcu, ulica Braće Kurjaković broj 7, inače predsedniku udruge za obrtaj u Obrovcu. Sudstvo nam je bilo najgore u Evropi na poslednjem 36 mestu. Samo da vas podsetim uvaženi građani i poštovani narodni poslanici, a predstavnici Visokog saveta sudstva i tužilaštva znaju, neke sudije su umirale od nepravde, a neki su izvršili samoubistvo, 20 ih je po mojim nekoj evidenciji umrlo, a pet je izvršilo samoubistvo. Napravili su jedan od najvećih skandala u istoriji sudstva, nezabeležen u Evropi.

Nata Mesarović predsednica Viskog saveta sudstva je izjavila, citiram – obavila sam razgovor i proveru svih sudija i potrošila 200 časova na razgovore. Završen citat.Postavljam nama uvaženi narodni poslanici i građanima Srbije pitanje, kako je predsednica Vrhovnog saveta sudstava, Nata Mesarović mogla da razgovara sa mrtvim sudijom? Dakle, eto vidite kako su radili u to vreme. Bivša vlast je izabrala sudije koje nikada nisu radili u pravosuđu. Vi gospodo iz pravosuđa to vrlo dobro znate i gle čuda, pomoćnik ministra pravde nije imao završen fakultet. Kravata, tašna, mašna i na teren.Jedan teren.Jedan od pet najboljih sudija u to vreme u Srbiji nisu izabrali okružni sud. Da li je tako gospodo iz pravosuđa?

otuđila, ukrala da bi građani bolje razumeli, dva miliona 673 hiljade dinara i odbila da vrati novac. To je to pravosuđe koje je bilo u rasulu. Ja ću sada dati jedan citat, da vidite o kakvom se pravosuđu radi i reći ću na kraju danas, po mojoj skromnoj oceni gde smo.Citiram: „Proces reizbora sudija bio je netransparentan kada su uveli reformu. Rizikujući proces nezavisnosti reforma koja je provela vlast bivšeg režima

vas puno ne zamaram, dozvolite ipak da kažem da je dostojnost, vi to predstavnici VSS i pravnici ovde, pogotovo prof. Martinović kome je to struka, dostojnost da je jedna od osnovnih karakteristika sudija.Postavlja se pitanje – kakvu ima dostojnost sudija Majić o kojem su moji uvaženi prethodni narodni poslanici govorili? Njegove moralne vrednosti da li su upitne ili ne? Svakako da jesu, iz najmanje tri stvari.Prvo,

O tome su prethodnici više govorili.Drugo, zato što je poznat po žestokim kritikama doživotne kazne za ubice dece, a pustio je na slobodu manijaka koji je obljubio devojčicu od 13 godina.Treće, godina.Treće, njegovo gostovanje na N1 CIA i njegove izjave su čista politika, ne bih čak rekao politika, jer politika je prava stvar, nego politikanstvo. Njegove izjave o predsedniku države, o vladajućoj garnituri govori samo da je on član političke stranke koja se zove N1 obmana građana Republike Srbije, obmana o građanima Republike Srbije, predsedniku države Srbije, uvaženim narodnim poslanicima i gle čuda, obmane o svemu onome što je napredno u Srbiji, što se god počne da radi oni to kritikuju. Ne samo da kritikuju, nego su protiv svake gradnje.Ono što je gospodin Rističević govorio o Kosmajcu, ja neću da kažem ništa, jer je on to rekao, ali sam bio kod sudije koji je osudio, kao, hajde, za isti delikt i mene i gospodina Rističevića ali sam bio kao građanin, slušao. I sve je potpuno tačno ono što je rekao. Ne mogu da verujem

da mu materijale daju na ćirilici, čuli ste sve o tome.Uvaženi narodni poslanici, dozvolite da ipak kažem da su značajni pomaci napravljeni u sudstvu. Već su prethodnici rekli, većina, ogromna većina, sudija i tužilaca rade časno i čestito svoj posao. Ona manjina

mesto.Podržavam ono što je gospodin dr Martinović rekao da se vrate, ne samo, nego i ovde raspravljaju kandidati za predsednike sudova i tačno je i što je danas neko rekao, predsednici sudova moraju biti autoriteti, ne samo u sudskoj funkciji, nego moraju imati moralne i druge kvalitete. To je tako svuda, od kada je veka i sveta, uvek bilo.Moram da kažem o efikasnosti, Srbija ostvaruje određeni napredak kada je u pitanju smanjenje broja stvarnih predmeta koji opterećuju sudstvo i tu se određeni pomak učinio, ubrzani su sudski postupci, Komisija Saveta Evrope, konstatuje da Srbija napreduje u tom pravcu. Ovo nije samo moja ocena, već i Komisija je to rekla, pogotovo kada je u pitanju dužina trajanja sudskih postupaka u Srbiji, negde godinu dana, odnosno 360 dana , za razliku od Italije, koja je članica EU i ima 700 dana. I dalje da ne nabrajam, pomaci se čine, nije lako zašto,

i najveći teret pravosuđa, ne svi, ali većina čine.Uvaženi narodni poslanici, vi ste danas ovde spominjali i novinare, ali pre toga dozvolite još jedan primer da kažem o sudijama,

koja je oštetila budžet grada Beograda, za 310 miliona dinara, kada je gradonačelnik bio Điki, zvani mafija, Dragan Đilas.E sada, to je suđenje ako ste pratili, trajalo jako dugo, čak su bili kažnjeni u prvostepenom postupku, u drugostepenom oslobođeni, i kaže se, tvrdi se da je Dragan Đilas, stavio svoje prste i svoje pare da bi oslobodili đubretarsku mafiju, toliko o tom delu.Sada što se tiče novinara, ovih pogotovo sa N1, ja ću da pročitam samo jedan citat, a i onih iz „Danasa“, koji lažno prenose naše izjave, pogotovo evo gledam dr. Martinovića, izjave njegove sa Skupštine, pripisujući ono što nikada on ovde nije rekao, nikada nije izgovorio govor mržnje u ovom visokom domu.Pogledajte stenograme, a i građani Republike Srbije to slušaju.Neka se nađu. Ja ću sada da citiram gospodina Džona Svintona, bivšeg šefa osoblja u Njujork Tajmsu u zdravici koju je održao ispred Njujork pres pres kluba 1953. godine. Citiram - Posao novinara je da unište istinu, da otvoreno lažu, da izvrću, da ozloglašuju, da se klanjaju pred zlatnim teletom

o čemu su kolege govorile.Citiram dalje – mi smo marionete, oni vuku konce, a mi plešemo, naš talenat, naša mogućnost i naš život, vlasništvo su drugih ljudi, i pazite, zadnja rečenica – mi smo prointelektualne prostitutke, završen citat, rekao je Džon Svinton, bivši šef osoblja u Njujork tajmsu, u zdravici koju je održao ispred Njujork pres pres kluba, daleke 1953. godine i gospoda novinari, iz raznih redakcija, neka se ovde nađu. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, da bi bilo do kraja jasno, prilikom sudskog procesa za izneto mišljenje na sednici Narodne Skupštine, istina je da je sudija na Novom Beogradu, a to je valjda Prvi sud, Osnovni sud, na moju primedbu da ne mogu biti pozvan na krivičnu i drugu odgovornost za izneto mišljenje prilikom vršenja svoje funkcije, dakle, ne mogu biti pozvan, član 103. Ustava i član Zakona o Narodnoj Skupštini, da ne mogu biti pozvan na krivičnu i drugu odgovornost, on je meni odgovorio sledeće, što je za mene bilo onako frapantno i zastrašujuće.Jeste, to piše u Ustavu, ali ja mislim drugačije i ne slažem se sa time što piše u Ustavu. Na moju primedbu da mi je tužba dostavljena na latinici i da ja kao pripadnik srpskog naroda imam pravo na ćirilicu na službeno pismo i da mi je to Ustavom garantovano, on mi je drsko odgovorio da on misli da ja nemam pravo na ćirilicu.To nisu bili dovoljni razlozi za razrešenje takvog sudije i ja sam se obraćao VSS i dobio sam odgovor, da bez obzira što je sudija kršio Ustav i zakon, ne može da bude razrešen.Vi gospodo iz Visokog saveta sudstva, treba da nam kažete da li ćete razrešiti sudije koji su vodili postupak protiv Zelenovića, gradonačelnika Šapca? Ona zastava je nečuvena.Dakle, radi se koliko ja znam o zloupotrebama od pet ili šest miliona evra. Ono je nečuveno, da su sudije, baš sudije, dovukli predmet do zastare samo zato da bi se revanširali na čuvenoj reformi kada je stranka bivšeg režima birala sudije, odnosno to potvrđuje moju tvrdnju da veliki broj sudija nije zavistan od ove vlasti, da je nezavisan od nas, ali nezavisan od bivše vlasti.Bojim se da se radi o revanšu i da još uvek u pravosuđu postoji deo organizacije DS, rezervni sastav, koji je plasiran u pravosuđe i da on brine da njihovi mezimci, oni koji su ih doveli na ta mesta ne budu u nekim slučajevima osuđeni i da se to radi o slučaju Zelenović. Zato pitam – šta će Visoki savet sudstva preduzeti protiv nečuvene zastare u slučaju Zelenović u Šapcu. Hvala. ima narodni poslanik Milan Ljubić.Izvolite. danas u načelnoj raspravi imamo predloge odluka o izboru zamenika javnih tužilaca i izboru sudija koje se prvi put biraju. Postupak izbora sproveden je u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, kao i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija. Važno je napomenuti da je uspostavljen jedan kontinuitet u radu, u ocenjivanju, u proceni kandidata.Za vreme bivše vlasti, da podsetim,

2012. godine uložilo velike napore da se stanje u srpskom pravosuđu popravi. Jedan od prioriteta SNS je vladavina prava, jačanje pravosudnih funkcija dovešće do jačanja pravosuđa. Preduzete su mere koje za cilj imaju unapređenje pravosuđa. To se odnosi na funkcionisanje mreže sudova i tužilaštva, kao i bolje zaštite prava građana. Tako će građani imati jednak pristup pravdi i bolji odnos prema pravosudnim organima.Važno je reći da smo imali napredak i velika infrastrukturna ulaganja u izgradnju novih sudskih zgrada. Izgrađeno je više potpuno novih zgrada za rad prekršajnih sudova, završena je Palata pravde u Beogradu.

što je vremenski kraće i jeftinije za građane.Posle više od decenije čekanja počela je primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Danas svi građani Srbije imaju jednak pristup pravdi. Tužilaštvo je imalo dobre rezultate u radu. Borba protiv korupcije je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. Princip nulte tolerancije na korupciju.

su značajni rezultati u pogledu stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija. Radilo se na unapređenju kapaciteta, transparentnosti, kao i mehanizama disciplinske odgovornosti. Rezultati u pogledu efikasnosti su ostvareni kroz smanjenje broja nerešenih predmeta. Vidljivi su pomaci sudija, tužilaca i policije u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.Nacionalna kriminala.Nacionalna strategija ima za cilj jačanje nezavisnosti pravosuđa, kao i sveobuhvatne mere za unapređenje nepristrasnosti, stručnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. Zahvaljujem.

u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji i izboru nekih sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, želim da istaknem da u potpunosti podržavam odluku Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da da odbije, tj. da vrati predlog Visokog saveta sudstva o izboru sudija u nekim osnovnim sudovima, predsednika sudova u nekim osnovnim sudovima. Iz jednostavnog razloga što niko, ama baš niko u Narodnoj skupštini Republike Srbije ne može da dostavi neki predlog po principu ako prođe prođe. Tom predlogu je moralo ozbiljnije da se pristupi.Kroz izlaganje narodnih poslanika uglavnom provejavaju primedbe na rad pravosuđa, a mnogo je manje pohvala. Nisam pravnik, ali kao političar umem da oslušnem zadovoljstvo tj. nezadovoljstvo građana svim granama vlasti i evidentno je da pravosuđe zauzima nezavidnu poziciju. Bilo bi interesantno da neka agencija koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja uradi neko istraživanje i da vidimo svi koliko je narod u Srbiji zadovoljan tj. nezadovoljan pravosuđem.Posledice pogrešno urađene reforme pravosuđa vidljive su i danas, a osećaće se i u budućnosti.Da stvari nisu kakve bi trebale biti primetili su i predstavnici EU, i to su u više navrata iskazali kroz uslove pregovaranja i ocene za pristupanje EU, pre svega, kroz Poglavlja 23. i 24. koje obuhvataju oblast pravosuđa i osnovnih prava, pravdu, slobodu i bezbednost.Još mnogo toga kao država i kao društvo moramo napraviti da bi nam pravosuđe postalo nezavisno, u pravom smislu reči da bismo dostigli evropske standarde, od reforme samo pravosuđa, preko antikorupcijske politike do osnovnih prava i prava državljana EU.Cilj nam mora biti nezavisno sudstvo, sa svim neophodnim kapacitetima za održavanje i zaštitu vladavine prava.Kada se kaže – nezavisno, misli se na nezavisnost od ostalih stubova vlasti, nezavisnost od političara, političkih stranaka, od uticaja bilo koje vrste, bez obzira odakle ti uticaji dolaze, od pojedinaca, grupa organa i organizacija ili od celokupnog javnog mnjenja, bez obzira da li uticaji potiču iz zemlje ili inostranstva.Sećamo

od 2009. do 2011. godine, doveli pravosuđe do položaja da bude i te kako zavisno od politike, političara, vladajuće državne strukture i od Demokratske stranke koja je tada bila na vlasti.Posledice osećamo i danas. Kolega Martinović je izneo primer da je Visoki savet sudstva predložio jednog visokog funkcionera Demokratske stranke, člana predsedništva Demokratske stranke, za predsednika Osnovnog suda, što je nedopustivo.Primera ima puno. Došao sam i lično do jednog primera. Radi se o flagrantnom nepoštovanju drugostepenog organa u rešavanju po žalbi zaposlenog državnog službenika u Prekršajnom sudu u sud u Zaječaru je doneo rešenje o raspoređivanju državnih službenika i određivanju zvanja. Jedan od zaposlenih se žalio na to rešenje, izneo svoje argumente i Žalbena komisija sudova u Beogradu je donela rešenje kojim se poništava rešenje predsednika Prekršajnog suda u Zaječaru i vratila predmet prvostepenom organu na ponovni postupak.Međutim, prvostepeni organ ponovo donosi rešenje, potpuno identično, ali potpuno identično kao prvobitno, na šta se, normalno, zaposleni državni službenik ponovo žali. Žalbena komisija ponovo donosi rešenje kojim poništava rešenje predsednika Prekršajnog suda i vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. To je drugi put. Prekršajni sud u Zaječaru ponovo, bez obzira na to, donosi rešenje kao da se ništa nije dogodilo, potpuno isto, potpuno identično. Treći put. Zaposleni se opet žali. Drugostepeni organ opet donosi rešenje, poništava odluku Prekršajnog suda, četvrti put. Prekršajni sud opet donosi rešenje, kao da se ništa ne događa. Jednostavno, za njih drugostepeni organ ne postoji. Ponovo donose, peti put, rešenje, na šta se, normalno, zaposleni opet žali. Proces je u toku. Namerno nisam nabrajao imena.Sudija tog Prekršajnog suda ima ambicija da postane predsednik suda. Okej, ima ambicije, ali ako ne poštuje ni svoje zaposlene, pa, kako će poštovati obične građane? On je nezavistan od odluka drugostepenog organa. Jel to ta nezavisnost?Ako stvarno želimo kao država da postanemo punopravna članica EU, onda svi delovi društva kao celine, svi stubovi vlasti, od zakonodavne, preko izvršne, do sudske vlasti, daju svoj doprinos kroz neophodne reforme, rad i rezultate.Stiče se utisak u javnosti da na tom putu razvoja i napretka Srbije upravo ova grana vlasti, sudska vlast, kaska i zaostaje i da se nonšalantno odnosi prema svim kretanjima društva kao celine, ponašajući se kao kočničar celokupnog razvoja. Svaka čast izuzecima. Svaka čast onima koji postižu rezultate koji su vidni i u pravosuđu. Svaka čast tim pojedincima ili pojedinim institucijama u pravosuđu, ali opšti utisak javnosti, ovo govorim kao političar koji je svakodnevno u kontaktu sa građanima, je da je pravosuđe u celini kao nezavisna grana vlasti u stvari najveći kočničar razvoja društva.Ovim društva.Ovim bih završio svoje izlaganje, a vi, gospodo iz pravosuđa, razmislite o svemu ovome. Hvala na pažnji.

nema čoveka koji ne zna mnogo, niti onoga koji zna dovoljno. Ovo je samo jedna od mnogo mudrih beseda našeg čuvenog vladike Nikolaja Velimirovića, koja nam na jedan veoma jednostavan način govori o tome kakvi smo mi i šta mi mislimo sami o sebi. Svi smo uvereni da znamo mnogo, a retko ko je spreman da prizna da ne zna dovoljno.Međutim, ima još jedna izreka koja kaže - Budala misli da sve zna, a pametan čovek je svestan koliko toga ne zna.Ja zna.Ja neću biti tako mnogo strog prema našim gostima, ali ću pokušati makar na neki način da im ukažem na nešto što bi trebalo poštovati i što bi trebalo da bude u praksi ove naše zemlje koju, pretpostavljam, svi volimo i svi želimo da bude među najboljima, ako ne i najbolja.Svi vi koji se bavite pravom i učestvujete u pravnom sistemu Srbije imate vašu zaštitnicu Justiciju, rimsku boginju pravde i pravednosti, jednu, kako kaže istorija, časnu ženu, koja je oličena, kad je gledamo, kao žena sa vezanim očima, koja u jednoj ruci drži odnosno vagu, a u drugoj ruci mač, što bi trebalo da nam simbolizuje da je ona nepristrasna i da tačno odvagava krivicu i nevinost. U običnom životu, u praksi, veoma često čujemo suprotna mišljenja, pa neki od govornika kažu - a zašto su joj oči vezane? Da ne vidi nepravdu, da ne vidi mnogo toga što se dešava u stvarnosti. S druge strane, onaj mač koji je u njenoj ruci, kažu, simbolizuje da su moćni i jaki oni koji su na vlasti, u stvari, uvek u pravu. Da li je to tako i da li baš tako mora da bude?Mi moramo znati da

Zato moramo svi zajedno, i sa vama i sa svima onima koji rade u pravosuđu, da se borimo da Srbija bude zemlja pravde i prava.Gospodo sudije, tužioci, advokati i svi vi ostali poslenici u oblasti prava i pravde, vi koji ste božijom voljom određeni da merite vinost vinost i nevinost u njegovo ime ovde na zemlji, morate da svojom čašću i u skladu sa moralom i važećim zakonima sudite nama, običnim smrtnicima, po pravdi i po zakonima. Vama u vršenju vašeg posla moraju biti aršini isti i za sirote i za bogate, i za radnike i za seljake, i za lekare i profesore, i rudare i gospodare. Pred pravdom i zakonom nema povlašćenih. Svi su jednaki i zakoni moraju da važe za svakog, kao i pravda. Vi svojim presudama

da kažem da nemam kritike za ono što se dešava u našem pravosuđu. Imam, ali imam i neke savete. Potpuno podržavam sve kolege, posebno kolege iz Srpske radikalne stranke koji danima govore o nečastivom poslovanju i ponašanju izvršitelja i u neku ruku i notara. Tu smo napravili veliku grešku, zaleteli smo se i pod dirigentskom palicom i Venecijanske komisije i ne znam koga sve, pokušali smo u naš sistem da uvedemo nešto što možda ni ne odgovara za nas.Isto tako smo napravili i grešku sa tom mrežom sudova i svi zajedno, bez obzira ko je više kriv, ko je manje kriv, sad imamo obavezu da to ispravimo. Ne možemo da se radujemo zbog toga što je neko nekad napravio krivicu, a ispaštaju svi građani Srbije.Ja znam da onim ljudima koji rade u pravosuđu nije baš lako i nije baš jednostavno, jer njihov posao je veoma odgovoran. Oni su ti koji moraju da donose sud o svakom delu koje je učinjeno, ali zato kažem vama, ali odnosi se i na sve građane, jer smo i mi ostali, kao i vi potomci časnih, poštenih i čestitih ljudi, naših

kako to treba da bude, ja ću vas podsetiti na kazivanje majke Jevrosime, koja svom sinu Marku govori kako treba da se ponaša, odnosno kako treba da sudi kada je bio u prilici da odluči kome treba da pripadne carstvo. Ona kaže:

Nemoj, sine, izgubiti duše, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu“. Prosto, jednostavno, razumljivo za svakoga. A zašto se ne ponašamo tako?Mi smo u situaciji da vam damo savet, da vam kažemo kako mi i narod vidimo i mislimo, ali vi ste u mnogo većoj poziciji da to sprovedete u delo.Ja vam želim da budete uspešni, da budete najuspešniji u našem sistemu i dajte zajedničkim snagama da dovedemo naš sistem na stanje kakvo zaslužuje.Hvala vam i želim vam puno sreće u tom poslu.

značaju posla, odnosno značaju funkcija koje će obavljati sudije i tužioci. Govorili smo i o posledicama, najblaže rečeno, neodgovornog odnosa prema pravosuđu do 2012. godine i o tekovinama DS, a to su u pravosuđu bahati kadrovi koji misle da su Bogom dani da budu sudije i tužioci i da su mnogo jaki i stručni, jer je iza njih nekada stajala Demokratska stranka. I tada, 2009. godine, mislili su da su jači od prava, od pravde i od zakona.Mnogo je vremena trebalo da se naše pravosuđe oporavi, da se vrati na pravi kolosek i to je bio jedan od prioriteta, kada je SNS preuzela vlast. Ali, time SNS je preuzela i odgovornost za funkcionisanje pravosudnog sistema i do sada smo pokazali da mogu ipak postupci i procedure da se sprovode u skladu sa zakonima koji važe u našoj zemlji.Loše je kada je pravosuđe podložno političkim uticajima i moramo dobro da vodimo računa da se ne ponove situacije iz 2008. i 2009. godine, koje bi urušavale naš pravosudni sistem.Zašto ovo kažem? Vidim da su danas u toku rasprave neke moje kolege iznele konkretne primere, pa ću vam ukazati na to ko se sve kandiduje i zašto insistiram na tome da se konkursi, odnosno da razgovori budu detaljniji, a da informacije koje imate budu prave.Imate, prave.Imate, na primer, vršioca funkcije Osnovnog suda u Zaječaru koji nije ni jednog trenutka sakrio da je u stranci Vuka Jeremića, da se viđa i sa članovima odbora, opštinskog odbora i sa koordinatorima za Zaječarski okrug Jeremićeve stranke, a on je želeo da bude predsednik suda.Da li to stvara prostor za uticaj politike na sudije, kako će presuđivati, itd? Da li to stvara prostor za korupciju? Da li to navodi građane da gube poverenje u pravosuđe? Da li to šteti našoj državi? I, što je najvažnije, da li se vi sve ovo pitate kada razgovarate sa kandidatima i kada ih predlažete Narodnoj skupštini?Zbog toga svi moramo jako pažljivo da pristupimo izboru predsednika sudova. Zaista, ja apelujem na vas da imate bolji pristup, da imate ozbiljnije sagledavanje činjenica, da imate detaljnije informacije, i zbog integriteta sudova i zbog integriteta Skupštine i zbog zaštite opštih i državnih interesa i građana Srbije. Zahvaljujem. Hvala vam. vam.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao i svaki put kada se dotaknemo tema pravosuđa, ne možemo a da ne podsetimo, nemoguće je, znate, starati se o tom sistemu na valjan način, a svesno izbegavati da se nekim pitanjima baviš kako treba, što znači kako zakon propisuje, ali i kako neke stvari koje bi trebalo da potiču iznutra, da čoveka nose, dakle, neke vrline diktiraju. To, svakako, treba da se odnosi i na spremnost da se uhvati u koštac sa stvarima koje nisu prijatne, sa problemima koji nisu laki i da se pokaže i rešenost i hrabrost onda kada od toga da li ćete ih pokazati ili ne zavisi da li ćete uspeti u onoj zvaničnoj nameri koja treba da vas vodi prilikom obavljanja posla, da se, dakle, zadovolji potreba za pravdom, da se zadovolji potreba za poštovanje onih načela koja jesu zapisana u zakonima.Mi kada pričamo o pravosuđu, mi se neminovno na neke teme vraćamo i to će tako biti sve dok ne bude potpuno jasno da zatvaranje očiju nikada nije odgovarajuće rešenje.Već danas ljudi koji se bave ovim pitanjima mogu da znaju, i čudno bi bilo da ne znaju, mogu samo da se prave da ne znaju, da u ovom društvu postoje otvoreno izrečene pretnje da će se ugrožavati drugi ljudi, da će se gaziti osnovna prava drugim ljudima, da će se rušiti naš poredak. Ako se sutra suočimo sa pokušajima da se te pretnje zaista u praksi realizuju, niko nema pravo da se pravi nevešt, da kaže da ga je situacija zatekla nespremnog, da tako nešto nije mogao da očekuje.Na šta ja mislim vrlo konkretno? Vi danas imate od strane manjine, ubedljive manjine, kada je reč o tome koliko su politički relevantni i koliko imaju bilo kakvu podršku, odnosno kako je nemaju, javno izrečene pretnje da će se, kako oni kažu, svim sredstvima, zapamtite to, svim sredstvima boriti protiv formiranja institucija u Republici Srbiji nakon izbora koji nas čekaju ovog proleća.Dakle, politička organizacija ili skup različitih organizacija, stranaka, pokreta, čega već, koju predvode Dragan Đilas, Vuk Jeremić, fašisti iz Dveri, različiti ostaci DS, javno saopštavaju da će se prvo suprotstaviti demokratskim izborima u Srbiji, javno saopštavaju, ja vam sad doslovce saopštavam njihove reči, da će sprečiti druge ljude, fizički sprečiti da glasaju, da će sprečiti druge ljude da koriste svoje osnovno pravo da kažu šta misle o sudbini svoje zemlje, osnovno pravo da se pitaju hoće drugim ljudima da uskrate i da će fizičku silu da upotrebe da to urade, a onda da će, kako oni kažu, svim sredstvima da spreče formiranje institucija i njihov dalji rad. Kad se kaže svim sredstvima, to onda podrazumeva i nasilne metode, jel tako? Svim sredstvima, to podrazumeva i tu vrstu sredstava i mera.Dakle, već danas mi treba da znamo, neki u ovoj zemlji otvoreno prete nasiljem, uništavanjem institucija, ugrožavanjem drugih ljudi i njihovih prava. I to je nešto što moraju da imaju na umu ljudi koji se bave pitanjem šta radi naše pravosuđe danas, sutra ili u periodu koji se pred nama nalazi. To se apsolutno ne može ignorisati.Pošto znam da se će da se postavi pitanje da li je to u vezi, biće tvrdnji da jeste u vezi sa činjenicom da se ta politička skupina predstavnika bivše vlasti bivšeg režima, predstavnika tajkuna koji su navikli da se bogate na grbači naroda raspada, ne, nema nikakve veze. Dakle, apsolutno nikakve veze ovo što vam sada govorim nema sa činjenicom da, kako vidimo, nema ništa od njihovog tzv. bojkota, naravno, lažnog bojkota, jer se odnosi na sve, samo ne na njihov džep, što je zapravo suština stvari kod tih ljudi.Ovo ima veze sa mnogo važnijim pitanjima. Ali, kad vam kažem da se raspada ta njihova ideja bojkota, da i to ne ostane nedorečeno, pojasniću vam detaljno na šta mislim.Dakle, pored toga što ih već mesecima jedan od osnivača tog njihovog tzv. saveza, Stamatović, proglašava za politički ne sasvim uračunljive i pošto je sam rekao da neće da ima nikakve veze sa njihovim nasilnim metodama za preuzimanje vlasti, nego čovek hoće da ide na izbore, što je potpuno u redu. Izgleda da ni u Paraćinu, ni u Šapcu ovih dana ne stoje mnogo bolje.Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, grčevito se bori ovih dana da objasni da nije, kako ga oni nazivaju, izdajnik, zbog toga što hoće na izbore da ide. Da bi vam bilo do kraja jasno šta se tamo dešava. On kaže, i ovo je vest od, čini mi se, sinoć, pokušavajući da obrazloži svoju poziciju i kako se našao u nebranom grožđu, da sad mora da im objašnjava da li je njihov izdajnik ili nije njihov izdajnik, to ga oni tako nazivaju. Kaže, još avgusta 2019. godine, znači, koliko ima, sedam meseci unazad, on se sa ostalima tamo, kaže, donosiocima odluka, sa Đilasom, Jeremićem, Boškom Obradovićem što predvodi fašiste iz Dveri, dogovorio da nije problem da izađe na izbore on u svojoj opštini. Kaže – rešeno je avgusta 2019. godine i nije bio problem da se izađe na te lokalne izbore do pre nekoliko dana, a onda su se, kaže, na njemu nerazumljiv način, okolnosti promenile.Dakle, iz prve ruke mi imamo priznanje da su oni sve vreme lagali. Naravno da mi ne očekujemo od lažova da mogu drugačije da se ponašaju, do da lažu.Sada imamo potvrdu da su i sada na ovom poslednjem slučaju sve vreme ljude lagali, pričali po Srbiji kako će oni da demontiraju neku strašnu diktaturu, toliko strašnu da ćemo da pričamo za neki minut i na tu temu, ali sve vreme jedni drugima prodavali priču – mi ćemo da uradimo potpuno drugačije od ovoga što danas narodu serviramo, da bi došli u februar mesec i sada pokušavaju da objasne da je dobro što su lagali, ali sada nemaju način da realizuju to što su hteli, da su se izgleda među sobom posvađali u međuvremenu.Kaže Paunović da nije njemu niko ništa obećavao, nije to bilo ništa na veresiju, on se dogovorio pre te priče, pre tih laži o njihovom tzv. bojkotu, da će, ukoliko pregovori ne uspeju i ostane zvanična odluka o bojkotu, primeniti presedan i da će izaći na izbore i svi su mu rekli da je to potpuno u redu. Takođe, deo dogovora je bio da on ne traži otvaranje tog pitanja odmah, dakle, da se otvoreno laže narod, da se ide u to da ljude lažu, i to da lažu svi, i on koji je dogovorio da neće da bojkotuje, i Zelenović koji je dogovorio da neće da bojkotuje, nego da lažu složno, kako bi pokušali da sebi pripreme teren za ono što ih je zapravo najviše zanimalo sve vreme, a to nas vraća na priču koja jeste važna.Dakle, to što se oni raspadaju među sobom jeste zanimljivo i jeste važno da vidimo još jednom… Znate, najslađe je kada sami lažovi priznaju da su lažovi. To je najlepše. Tu nemate šta da dodajete i da tumačite, samo pokažete šta su sami rekli, i to je dobro da narod čuje, da vidi sa kakvim je imao posla i sa kakvim ima posla i danas, nego dovodi nas do onoga što je važno da oni hoće zapravo sve vreme da pripreme teren za primenu nasilnih metoda, za preuzimanje vlasti na ulici, i to otvoreno kažu. Kad vam ljudi poput Boška Obradovića kažu – na ulici ćemo mi da smenimo vlast, na ulici ćemo mi da postanemo predsednici, ministri, lideri lokalnih samouprava, direktori javnih preduzeća, da znate da su to očigledno ozbiljne namere i ozbiljne pretnje, pa na sve to dodate još da otvoreno prete, primera radi, i novinarima, da će da ih šalju na doživotne robije, što je još važnije, da će za njih da uvedu smrtne kazne. Dakle, niko nema pravo da se u Srbiji danas pravi nevešt da to nije čuo ili da to svesno ignoriše da bi sutra mogao da kaže – otkud ovo sada? To su stvari koje treba da imaju na umu ljudi koji se bave pravosuđem u našoj zemlji.Neretko zemlji.Neretko postoji više nego jedan dobar razlog da se mi nad situacijom u pravosuđu zabrinemo, pa i na sednicama Narodne skupštine otvoreno zapitamo. Govorili su o tome danas i drugi narodni poslanici i o odluci koja je doneta na nadležnom skupštinskom odboru. Govorio je gospodin Martinović. Poslanik Rističević takođe zapitao se nad postupcima Visokog saveta sudstva, i to opet ne u jednom trenutku, a ima stvari koje, evo iskreno da vam kažem, meni ni dan danas nisu jasne. Ima pitanja koja kao da se postavljaju iznova, iznova baš sa namerom da ne budu nikada do kraja jasna i da se nikada do kraja ne raščiste.Kada pričamo o tome šta misli i koje stavove zastupa Visoki savet sudstva, još jednom da ponovimo, bez ikakve želje da mi tu sa bilo kim ratujemo, ne možemo a da se ne zapitamo šta znači kada npr. dođe saopštenje, a došlo je saopštenje pre samo desetak dana ili nešto više, 28. januara ove godine, evo tako izgleda to saopštenje objavljeno na sajtu, koje doslovce počinje rečima: „Visoki savet sudstva izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ponašanja i izjava visokih državnih funkcionera“. Dakle, kritikuju se visoki državni funkcioneri. Zbog čega? Zbog izjava kojima se u javnosti stvara nepoverenje u pravosuđe i ruši autoritet suda i sudija. Zamislite to. Visoki državni funkcioneri stvaraju nepoverenje u pravosuđe kod građana i ti funkcioneri ruše autoritet suda i sudija. Sada ne može čovek da vas ne zapita a kako to, a čime to, pošto treba u šiframa da se priča i da se tumači na šta se mislilo.Da pričamo otvoreno, da li se ovde mislilo na situaciju kada, na primer, gradonačelnik Vučević kaže da je bukvalno smejanje u lice svima u ovoj zemlji kada jedan bivši ministar izađe i kaže iako svi znate šta sam uradio, evo, ja sam od danas slobodan čovek i ne može mi niko ništa? Da li je greh reći ovo nikakvog smisla nema, mi ovde ne možemo da vidimo ni trag pravde, pa ni prava? Šta je greh u tome da se kaže – ljudi, ovo stvarno nigde nema i ovo ne može da se objasni? Ovo sada čak i ti koji su direktno zaslužni za takav razvoj događaja, da izađu na ulicu, da razgovaraju sa običnim čovekom kog sretnu, bilo kojim čovekom, ne mogu da objasne kako je tako nešto moguće.Dakle, jesmo li svi drugi slepi kod očiju, i vi, i mi, i ljudi koji pripadaju drugim političkim organizacijama i ti ljudi koji ulicama koračaju dok mi ovde razgovaramo, da svi tačno znamo šta je bilo i tačno znamo ko je i koliko uspeo da se osevapi dok se bavio najozbiljnijim, najodgovornijim dužnostima u ovoj zemlji, pa da na kraju neko kaže – glupi ste i ludi ste svi vi što mislite da to sve znate, iako ste videli, nego ti su nevini, oni ništa nisu zgrešili? To što se tako zalomilo da se nekome promeni imovinska karta nekoliko hiljada puta, pa im se i u drugim redovima veličine to kod nekih merila, to je prosto okolnost, znate, životna okolnost. Nekome je zasjala srećna zvezda baš u momentu kada je bio u poziciji, prilici da zloupotrebljava moć, pa, eto, krenulo ga u životu.Možda se misli na situaciju kada predsednik Republike Aleksandar Vučić, i to samo zato što nema ko drugi, i to samo zato što nema hrabrosti niko drugi, kaže – ljudi, hoćete sada da nam kažete da je najveći, najopasniji diler u ovoj zemlji, takođe, nedužan čovek, a opet svi sve znaju? Opet svako da ga pitate ovako nasamo – da li si čuo za tog, da li znaš sa čime se bavi, svako će vam reći – pa to je potpuno jasno. Svima je apsolutno sve jasno, samo nije onome ko treba onu hrabrost, da se na nju vratim, da skupi u određenom trenutku i kaže – ovo će da se procesuira.Ne znam šta još treba da se dogodi do da se čak i nađe čovek spreman da bude svedok saradnik, pa da se ta prilika ne iskoristi da se te stvari na čistac nego još na đavola, što bi neki rekli, dođe do toga da bude ugrožen, da strada, bude ozbiljno ranjen član njegove porodice. Zamislite čoveka koji treba suštinski da doprinese da se neko poput vodećeg dilera nađe nađe iza rešetaka i opet ništa nije bilo i opet nemamo pojma i opet to su sve nevini, nedužni ljudi, jagnjad Božija.Kršenje Božija.Kršenje je, kažete, onda neke organizacije, nekog ustrojstva u ovoj zemlji kada izađe Aleksandar Vučić i kaže – ovo nikakvog smisla nema, i kaže – nismo mi ni slepi, ni gluvi, ni glupi, i kaže – nemojte više da se smejete ljudima u lice. Zašto to kaže? Zašto po tumačenju Visokog saveta sudstva stvara nepoverenje, zamislite, ruši autoritet, zamislite? Znate zašto? Zato što nema petlju onaj ko treba to da uradi. Ne skupi tu petlju niko, recimo, u tužilaštvu, nego mora Aleksandar Vučić da izađe i kaže neke stvari koje su svima jasne zato što ne sme niko drugi u ovoj zemlji. Šta mi tu onda tačno kritikujemo? Jel se borimo mi za pravo i pravdu? Nekako svi hoćemo da mislimo da to radimo.Isti dopis, isto saopštenje kaže: „Zabrinjavaju izjave pojedinih narodnih poslanika“, do nas smo došli, „kojima se dovodi u pitanje pravo sudija na slobodu mišljenja, izražavanja i udruživanja“. Dakle, govorio je o tome gospodin Rističević. Zabrinjava što narodni poslanici smeju da kažu u Narodnoj skupštini za govornicom, što je jedan na jedan preslikano sa funkcijom narodnog poslanika i nema ništa prirodnije od toga, ljudi, ovde nešto nije u redu,

Pravo na slobodu mišljenja. Znači, u redu je kada sudija izađe i javno kaže – nema pravo narodni poslanik da se zalaže za to da onaj ko je uništavao živote dece treba da odgovara strožije nego do sada, i on kaže – nema narodni poslanik pravo na to, a to je u redu. Onda narodni poslanik kada ustane i kaže – na šta to liči, kakve to veze ima sa tvojim poslom sudije da se tako obraćaš Narodnoj skupštini, da na taj način komentarišeš narodnog poslanika, e to je onda greh, onda poslanik ne sme. Da li to ima nekog smisla?Taj čovek, sigurno pošto opet ime ne piše, ali ima veze i sa ovim udruživanjem, jel tako? Ne piše, ali kao da stoji ovde u ovom tekstu „Cepres“. Jel to beše nevladina organizacija gde je član, funkcioner, rukovodilac neki, ne znam više da li je predsednik upravnog odbora ili predsednik udruženja, nije to ni važno, isti taj Majić? I sada mi treba, kao narodni poslanici da se osećamo krivim što kažemo – ljudi nije normalno, pa nije normalno, nevladina organizacija, to je firma.To je firma, dakle, nešto što je napravljeno, tako funkcioniše da prima neki novac za svoje aktivnosti, da u firmi zajedno budu sudije, da budu ljudi koji su u kancelarijama tužilaca i da budu advokati. Ljudi, nije normalno, na šta to liči?I pazite sada, to kaže čak i sud. Bilo je situacija u kojima je i sud morao da reaguje zbog toga, da neko od tih sudija nađe se u slučaju da gleda u oči advokata odbrane i treba da postupa profesionalno u tom slučaju, a taj advokat odbrane je njegov drug iz njihove zajedničke firme, iz njihove zajedničke nevladine organizacije, gde zajednički učestvuju na koje kakvim tenderima, kako se to već zove.I sada mi treba da verujemo da je to sve potpuno u redu i da tu nema nikakvog osnova da sumnjamo u poštovanje zakona, u objektivan odnos prema slučaju, pa ima, i podsećam, to nismo prvi mi rekli, to je prvo jedan sud u ovoj zemlji rekao, a mi treba da se opet pravimo nevešti i da ništa ne znamo i da ništa videli nismo i ništa ne razumemo pod milim Bogom, pa da kažemo – ma to je sve potpuno u redu. Pa nije u redu.Nije u redu, a znate šta još nije u redu, kada mi na te stvari ukažemo sa govornice odavde, nego gde ćemo drugo, dobijemo reakciju Visokog saveta sudstva, koji kaže – zabrinjava što mi o tome pričamo, što mi o tome uopšte mislimo i ko su narodni poslanici da se na tim stvarima pitaju, nad onim što je svakom čoveku u ovoj zemlji očigledno da ne valja, da nije dobro, da nije normalno, da nikakvog smisla nema.I sada slobodno zaboravite na ono što možda nečijim ušima ne prija, u kakvim su sve slučajevima i kako postupali ovi ljudi o kojima govorimo sada. Hajde samo da vidimo ima li smisla da kada nema hrabrosti da institucije rade svoj posao, kritikujete onoga ko tu hrabrost ima. Ima li smisla da branite narodnim poslanicima pravo da kažu šta jeste, a šta nije dobro, šta jeste, a šta nije po zakonu ili da ipak radije biramo da podržavamo nečije čudne pokušaje da grade svoje političke karijere, zloupotrebljavajući funkcije na kojima se nalaze ili institucije koje predstavljaju.Čitali smo mi ovde nekoliko puta i neću sada da vam prepričavam sve, ali recimo kada taj g. Majić izađe pa na televiziji ili u nekom raskošnom intervjuu kaže – u ovoj zemlji ne valja ništa. U ovoj zemlji koju vode, kako on kaže – ti, glupi, nesposobni ljudi, neznalice koje ne znaju ništa, znači, misli opet na državne funkcionere, od Aleksandra Vučića pa nadalje, kaže – sve se raspada, sve je nazadno itd. i to će da bude tako, dok se ljudi ne pobune. Dakle, čovek poziva na pobune. Pazite sad – i dok ljudi ne kažu ne valja ništa u zdravstvu, ne valja ništa u školstvu, ne valja ništa… nastavite sami misao.Pa šta je to nego bavljenje politikom? Hoćete vi sada da kažete ovakvim dopisom i stavom – nije u pravu Marko Atlagić kada kaže, ne, to je bavljenje politikom i to nema nikakve veze sa tim da li je čovek sudija ili nije. To je politika opšte prakse.Hoće da gradi političku karijeru? Sve u redu, ništa sporno, nek izvoli, ali ne sa pozicije sudije. Hoće da se kandiduje na nekim predsedničkim izborima, nema problema, ali ne sa pozicije sudije. U ovoj zemlji je više nego dovoljno bio slučaj jednog Saše Jankovića koji je to isto radio zloupotrebljavajući poziciju Zaštitnika građana. I svima je sve bilo jasno, ali su opet neki birali radije da se prave da ništa ne vide, ništa ne razumeju, lako je da smo svi gluvi i glupi i biće bolje. Pa neće, jer je taj postupajući tako, uspeo da devalvira do temelja razruši jednu instituciju. To je institucija Zaštitnika građana. Zbog toga što je on to tada tako radio, a tolerisali mu mnogi i čak ga u tome podržavali, danas svi očekuju da Zaštitnik građana ne predstavlja ništa drugo, nego dežurnog lovca na veštice, da on treba da udovoljava svačijim hirovima, izmišljotinama i da samo radi, politički radi protiv onih ljudi koji se staraju o Republici Srbiji u ovom trenutku.Jel treba sutra ljudi da ista ta očekivanja imaju od suda ili od tužilaštva? Treba li ljudi u ovoj zemlji da na taj način doživljavaju institucije? Pa ne. Jel bi to onda značilo da su nažalost te institucije temeljno razrušene i da se dogodilo baš ono za šta se svi zaklinjemo da nećemo da ga dozvolimo, baš ono za šta svi tvrdimo da se protiv toga borimo?Dakle, poštovane dame i gospodo, dame i gospodo, VSS zaslužuje, pošto je institucija, da dobije odgovarajuće poštovanje i od narodnih poslanika, ali i da ga pokažu sa druge strane i ne sme da dozvoli sebi da se svede na nivo, kako bih vam rekao, bukvalno ovog Đilasovskog tabloida, ovog „danasoida“. Čuli ste danas kako oni lepo, onako sočno, parafraziraju naše reče, umeću nam svoja tumačenja, pa kažu – narodni poslanici, samo zbog toga što ne daju da se niko sa omalovažavanjem odnosi prema Srbiji, e kaže – zbog toga se oni koriste nekim govorom mržnje.Ne smeju institucije u ovoj zemlji da dozvole sebi da se svedu na taj nivo i da ih neko izjednači sutra sa najgorima u politici koji samo uništavaju sve čega se dotaknu, da ih izjednačava sa njihovim petparačkim medijima, koje kakvim Jovanovićima, Kostrešima, ko se već nije sve izjasnio po ovim pitanjima. Ako hoćemo vladavinu prava, a kažemo da hoćemo, onda da pokažemo da se za to borimo principijelno, da nam je stalo, ne samo šta zakoni propisuju, nego šta je dužnost svakog pojedinca, šta precizira njegova moralna vertikala, pa neka to treba da znači i da se zamerite onima koji deluju da su jaki, moćni, da imaju mnogo para, mnogo medija, mnogo političkog uticaja i da se pokaže ta hrabrost. Ko jednom priđe blizu da tu hrabrost ima onda kada je potrebna, pa taj ne samo da razume Aleksandra Vučića, taj može samo sa njim da deli viziju srećne i uspešne zemlje Srbije kakva zaslužuje da bude. Hvala. Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?